Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Vidim da je kolega Grbin odmah dignuo ruku, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Klub zastupnika SDP-a traži stanku od 10 minuta vezano uz ovu točku dnevnog reda iz slijedećeg razloga.

Člankom 4. stavkom 14. Zakona o probaciji propisano je da Vlada podnosi izvješće saboru najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu. U ovom slučaju Vlada RH Izvješće za 2018. godinu uputila je Hrvatskom saboru tek u siječnju 2020. godine što pokazuje da je Vlada RH svjesno prekršila zakon kojeg je sama donijela, a kojeg je ova saborska većina usvojila. Međutim ovo samo po sebi ne bi bio problem da ne dolazi u tjednu u kojem smo raspravljali o Polugodišnjem Izvješću za 2018. godinu iako je 2020. godina i što je od svega tjednu u kojem je Vlada RH pokazala krajnje nepoštivanje Hrvatskog sabora ne dostavivši mišljenje na zakon kojeg je predložio ovlašteni predlagatelj, a onda na određenu raspravu ne poslavši niti nekog predstavnika koji bi obrazložio stav Vlade. Ovo pokazuje da HDZ-ova Vlada i HDZ-ova većina uopće ne doživljavaju i ne prihvaćaju demokraciju i parlamentarizam u Hrvatskoj. Ovo je sramotno i Klub zastupnika SDP-a to ne može prihvatiti i nastavit će osuđivati svakom prilikom. Ovdje imamo izvješće koje kasni 9 mjeseci, ne samo u raspravi. Smiješno je da ćemo mi 2020. godine raspravljati nešto što se događalo 2018., je puno veći problem što Vlada RH bez ikakve sankcije jer gospodin Plenković kaže da može što hoće kasni …/Upadica: Hvala./… 9 mjeseci sa dostavom izvješća i svjesno krši zakon. Hvala. lijepa. Naravno da ću dati stanku do 9 i 41 minutu.

Evo kolegice i kolege, vrijeme stanke nam je isteklo pa ćemo ići na prvu točku a to je: - Izvješće o radu probacijske službe za 2018. g. Podnositelj izvješća je Vlada RH temeljem čl. 4. Zakona o probaciji. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Juro Martinović, izvolite. Hvala vam lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama je Izvješće o radu probacijske službe za 2018. godinu. Probacijska služba s radom je započela 2011. g. kada su otvoreni prvi probacijski uredi. Od tada do danas, u relativno kratkom razdoblju postala je važnim čimbenikom hrvatskog kazneno-pravnog Svojim kvalitetnim radom i izvršavanjem sankcija i mjera u zajednici, doprinijela je rasterećenju zatvorskog sustava, proširila mogućnosti izricanja i izvršavanja sankcija i mjera u zajednici te omogućila velikom broju osuđenika uz maksimalnu zaštitu društvene zajednice, da kazneno-pravnu sankciju izvršavaju na slobodi. Probacijska služba u Hrvatskoj je ustrojena kao Sektor za probaciju unutar Uprave za zatvorski sustav i probaciju a čine ga središnji ured u okviru Ministarstva pravosuđa, sastoji se od jedne službe sa 4 odjela te 14 lokalnih probacijskih ureda. Na kraju 2018. g. u Sektoru za probaciju bilo je zaposleno 106 službenika, od toga 14 službenika u Službi za koordinaciju i razvoj probacijskog sustava a 92 u probacijskim uredima

U cjelokupnoj probacijskoj službi zaposleno je ukupno 14 osoba muškog spola, 13%, dok su ostalo osobe ženskog spola. Ako podatke o broju zaposlenih u 2018. usporedimo sa podacima iz 2017. g. kada je u Sektoru za probaciju bilo zaposleno ukupno 94 službenika, vidimo da je tijekom 2018. g. u Sektoru za probaciju putem premještaja ili javnih natječaja zaposleno 12 novih službenika. Ono što svakako treba istaknuti je da su svi novozaposleni službenici zaposleni u probacijskim uredima koji neposredno izvršavaju probacijske poslove i rade sa osuđenicima a da se nije povećao broj službenika u središnjem uredu koji administrira i upravlja cjelokupnom probacijskom službom. Također treba naglasiti da je potreba za novim službenicima proistekla iz širenja mreže probacijskih ureda odnosno otvaranja dva nova ureda i to probacijskog ureda u Gospiću i probacijskog ureda u Vukovaru ali i konstantno povećanje novih predmeta koje probacijska služba zaprima n nadležno postupanje. Od samog početka svog djelovanja, probacijska služba bilježi konstantan rast broja novozaprimljenih predmeta tako je npr. 2012. na nadležno postupanje služba zaprimila 1571 predmet, 2013. 3300, 2014. 3600, 2015. već 3900, 2016. 4147, 2017. 4122, tijekom 2018. 4200, dakle brojka se negdje stabilizira na na oko 4000 novozaprimljenih predmeta. U promatranom razdoblju, 2014.—2018., najveći broj novozaprimljenih predmeta odnosi se na predmete rada za opće dobro, 35%, izvješća za sud odnosno kaznionicu pri odlučivanju o uvjetnom otpustu, 31%, nadzor nad uvjetnom otpuštenim osuđenicima, 20% te ostalo 6%. Od novozaprimljenih predmeta 2018. g. 36% predmeta odnosi se na izvješće sucu o izvršenju pri odlučivanju o uvjetnom otpustu, 28% rad za opće dobro, 15% nadzor nad uvjetnom otpuštenim osuđenicima, 12% uvjetna osuda te 9% ostalih predmeta. Uz konstantan porast broja predmeta, važno je naglasiti da se tijekom promatranog razdoblja značajno promijenila i struktura osoba koje nadzire probacijska služba i to na način da probacijska služba nadzire osobito u okviru poslije nadzora uvjetno otpuštenih osuđenika i osuđenika koji su počinili najteža kaznena djela kao npr. silovanje, 241 slučaj, osuđenici za ubojstvo i teško ubojstvo 360, napad na službenu osobu 101, razbojništvo 767, neovlaštena proizvodna i promet drogama 1932 i sl. Tijekom 2018. probacijska služba je završila 4358 predmeta što je za 34% više u odnosu na broj izvršenih, završenih predmeta tijekom 2017. godine. U odnosu na prethodnu godinu, probacijska služba je poboljšala svoj postotak uspješnosti izvršavanja sankcija i mjera u zajednici i to sa 88,8% u 2017. na 89,6% u 2018. godini. Osobe uključene u probaciju, tijekom 2018. g., ovo je zanimljiv podatak, odradile su ukupno 568 000 sati rada za opće dobro a u 2017. su odradile 529. Ako bi se taj podatak u broju odrađenih sati pomnožio sa minimalnom cijenom rada preko student servisa, konkretno Sveučilište u Zagrebu, 25 kn, možemo reći da su osobe uključene u probaciju tijekom 2018. g. odradile društveno korisnog rada u vrijednosti od 14, nešto više od 14 milijuna kuna. Oni koji prate neka ovu brojku zapamte pa će vidjeti koji su troškovi probacijske službe na godišnjoj razini. Dosuđeni im rad za opće dobro, osobe uključene u probaciju, izvršavale su ukupno u 501 pravnoj osobi kao što su domovi za starije i nemoćne, bolnice, domovi zdravlja osuđenika, centri za rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje inkluziju i slično, udruge civilnog društava, jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, Crveni križ, Caritas, knjižnice škole i U 2018. godini otvorena su dva nova probacijska ureda Gospić i Vukovar koji su odmah i započeli s radom. Želimo naglasiti da su prostori za otvaranje ovih probacijskih ureda pronađeni unutar postojećih kapaciteta Ministarstva pravosuđa u zgradama suda koji su u vlasništvu RH tako da se za njih ne plaća najam, a uz to prostori su bili uređeni te nisu zahtijevali nikakav trošak uređenja istih. Svi probacijski uredi osim probacijskog ureda u Dubrovniku smješteni su u prostorima u vlasništvu RH ili jedinica lokalne samouprave i za njih probacijska služba ne plaća najam. Probacijski ured Dubrovnik smješten u zgradi FINE i za njega se plaća mjesečni najam. Za normalno funkcioniranje probacijske službe tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 14.230.000 kuna od čega je najveći dio oko 13 milijuna ili 92% utrošen za plaće službenika dok je preostali iznos utrošen za potrebe tekućeg funkcioniranja poput nabave uredskog pribora, plaćanje režijskih i komunalnih troškova, telefona, pošta i sličnoga. Tijekom 2017. godine za funkcioniranje probacijske službe utrošeno je ukupno 11 miliona. Povećanje troškova probacijske službe povećano je sa povećanjem broja službenika i ali i ukupnim rastom plaća državnih službenika i namještenika sukladno kolektivnom ugovoru. Ono što želimo također naglasiti je da probacijska služba kroz europske projekte je osigurala opremu i namještaj za probacijske urede, informatičku opremu, čak i automobile, informacijski sustav, promidžbene materijale kao i potrebite edukacije za službenike čime su u državnom proračunu ušteđena značajna U studenom 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o probaciji koji sukladno, koji je uskladio, koji se uskladio s ostalim kaznenim propisima te implementirao pozitivnu praksu nastalu pri izvršavanju probacijskih poslova kao i preporuka proizašle iz provedenih analiza tijekom provođenja EU projekata. Tijekom 2018. godine odobrena su 2 projekta, jedan koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 1.207.000 EUR-a i drugi koji će se financirati iz Norveškog financijskom mehanizma u vrijednosti od 2.100.000 EUR-a. U okviru prvog projekta nabavit će se informatička oprema za probacijske urede, kaznena tijela te urede za pomoć i podršku žrtvama i svjedocima te će se osigurati različite vrste edukacija za službenike kako bi se unaprijedio njihov rad. U okviru projekta koji će se financirati iz Norveškog financijskog mehanizma osigurana su sredstava za trajnu implementaciju elektroničkog nadzora u hrvatskom kazneno-pravnom sustavu, sredstava za nabavu automobila, za novootvorene probacijske urede, te sredstava za unapređenje sigurnosti, i afirmacija u probacijske službe u hrvatskom kazneno-pravnom okviru. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo više replika na vaše izlaganje. Prva je ona poštovanog zastupnika Raguža, izvolite. kazali ste u svom uvodnom obraćanju kako probacijska služba rasterećuje zatvorski sustav u RH. Kako smo nedavno imali izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda upravo su u tom izvješću navedeni pokazatelji smanjenja broja zatvorenika u RH 2012. do 2018. dakle od nekih 16.000 u 2018. bilo je 11.000. Kako je Zakon o probaciji donesen 2009., a probacijska služba se razvija od 2011. jesu li ovi pokazatelji u korelaciji samo sa razvojem probacijske službe ili još neki elementi doprinose smanjenju broja zatvorenika u RH? **Reiner, Željko Poštovani državni tajnik. Nažalost mi u ovom trenutku imamo i nekakve druge čimbenike koji se odražavaju na popunjavanje zatvorskog sustava i probacijska služba kao takva ona nije organizirana da bi rasteretila probacijski sustav. To se jednostavno poklopilo. Jedan dio ljudi koji krše društvene norme zbog blagosti, njihovog postupanja ili zbog minornosti dakle potrebe za izolacijom kroz taj kazneni progon završavaju u probacijskoj službi jer se smatra da je to dostatno da se ti ljudi vrate društvenoj zajednici kao popravljene osobe, kolokvijalno rečeno. Dakle, probacijska služba neupitno je dala svoj doprinos tome. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Kirina.

2009. godine donosi se Zakon o razvoju i osnivanju probacijske službe u Hrvatskoj, 2010. otvara se prvi ured, 2018. otvoreno je 14 ureda i povučeno je iz EU fondova 2.800.000 EUR-a za organizaciju probacijske službe. Svi počinitelji kaznenih djela koji su obuhvaćeni probacijom, prije uključenja u sustav probacije moraju biti vještačeni od specijaliziranih psihologa i psihijatara jer su poznati slučajevi kada dolaze oni koji su na uvjetnoj i nadziranom slobodi,

Juro** Uvaženi zastupniče, dakle nije probacija, probacijska služba ta koja može spriječiti ili ne spriječiti recidivizam to je više kategorija o kojoj možemo govoriti kroz zatvorski sustav, ali vi dobro dakle promišljate. Posao i zatvorskog sustava i probacijske službe je da u okviru kaznenopravnog okvira učine ono što društvo želi, a to je da su kršitelji društvenih normi protiv kojih se borimo kaznenom represijom, pa i prekršajnom da ih na kraju tog procesa kroz zatvorski i probacijski sustav u društvo, u radnu sredinu i u obitelj dobijemo kao bolje ljude. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Peđe Grbina. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Uputit ću vam jedno pitanje na koje u izvješću nisam našao odgovor. Ako pogledate na stranici 12 brojke, vidjet ćete da imamo znatno odstupanje u postupanju Probacijske služe u splitskom uredu i varaždinskom uredu. Naime, varaždinski ured ima osjetno više postupaka u predmetima gdje je određen rad za opće dobro od ureda u Splitu, iako varaždinski ured pokriva daleko manje i površinsko i po broju stanovnika područje i iako na području Međimurske i Varaždinske županije koje su pokrivene iz varaždinskog ureda imamo daleko manje kaznenih djela nego što imamo na području Splitsko-dalmatinske županije. Također kada znamo da u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo najviše pravnih osoba, tek Osječko-baranjska ima više, čak Grad Zagreb ima manje pravnih osoba gdje se rad za opće dobro može vršiti, da li ste istraživali zbog čega na području splitskog ureda ima toliko manje predmeta gdje je određen rad za opće dobro? **Reiner, državni tajnik. koji ljudi će im doć, ajmo to kolokvijalno reć u obranu u zatvorski ili probacijski sustav, o tome odlučuju prekršajni sudovi, sudovi, državna odvjetništva i drugi, oni dolaze kod nas kada je već odluka zrela i mi onda postupamo po tim odlukama u okviru programa koje rade ove dvije strukture zatvorska i probacijska. Što se tiče tijela odnosno pravnih osoba s kojima surađuju probacijske službe u Splitu, Varaždinu, mi zaista imamo jedno šarenilo, imamo jako veliki broj pravnih osoba kod kojih ti ljudi odrađuju te sate rada za opće dobro. ih moramo imati puno s obzirom da na nekim lokalitetima se nama pojavi čovjek jedan puta u tri godine, a moramo tamo imati reklo bi se u mirnom u čekanju pravne osobe u Gračacu i u nekim manje naseljenim područjima i zato imamo veliki broj

Ipak je svrha probacije i resocijalizacija, a i smanjenje od rizika za ponavljanja kaznenog djela. Vi ste u ovom izvješću za 2018. godinu naveli da imate nedovoljan broj provoditelja u zajednici za psihosocijalni tretman. Pa me zanima kakva je momentalno situacija, s obzirom na izvješće koje razmatramo od prije dvije godine jer je ovo vrlo važan zapravo cilj cijele probacije? Ako to ne postignemo resocijalizaciju i smanjenje rizika od počinjenja novog kaznenog djela onda nismo postigli cilj. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Uvaženi zastupniče ja sam malo prije kod ove jedne od replika ustvari potvrdio to što sad vi konstatirate. Naravno smisao je izdržavanja svih kaznenih sankcija i smisao je provođenja ovih mjera koje provodi probacijska služba je taj cilj da dobijemo ljude koji su skrenuli, dakle koji su se ogriješili o ugovor, o kaznene zakone, o zakone sviju nas kao društvene zajednice da ih dobijemo nakon tog procesa kao bolje i kvalitetnije ljude u društvo, u radnu sredinu i u njihove obitelji. Da li smo u tom učinkoviti sa 100%? Naravno da nismo. I nema nigdje nijednog društva koje nema recidivista. Da li je kod nas veći broj nego kod drugih? Veoma je problematično. mi smatramo i Vlada je na tom stavu da Probacijska služba RH radi jako dobar i društveno koristan posao. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče. Probacijska služba koliko sam ja razumio je potrebna i vidim da ste i u Vukovaru i Gospiću otvorili jel, koliko je to korisno rekli ste zaprimili 4200 zaprimljenih, a riješili ste u 2018. 4300 predmeta, nekih 14 milijuna kuna su zaradili korisnim radom. Smatram da je to dobro, samo postavljam pitanje koliko je otprilike u postotku ispravljeno tih ljudi koji su radili tako jel imate neku statistiku da kažete 70, 80% nema recidivista i da je to ispravan put? Naravno da je to dobro

zdravorazumsko općedruštveno, razumno je postaviti to pitanje ali vrtimo se u toj priči gotovo sa svim ovim replikama. Mi se trudimo raditi što bolje možemo kako bi ti ljudi koji sada prolaze kroz probacijsku strukturu što rjeđe se vratili natrag. Uspjeh je teško, nitko ne može očekivat, mi možemo težiti tome da 100% učinimo da se nitko od tih ljudi ne vrati ponovno kao počinitelj kaznenog djela, ali to je jednostavno iluzorno, recidivizam kao takav je prisutan u svim društvima europskog kontinentalnog prava kojem mi pripadamo. Struktura onih koji čine kaznena djela vrlo često je slična svugdje, obitelji, sredine iz kojih oni dolaze slične su gotovo svugdje i 100%-ni učinak ono čemu se teži nikad se ne postigne. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Žagara. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala. Uvaženi državni tajniče. Ključna primjedba na ovaj izvještaj, a slijedi iz vašeg obrazloženja. Naime, ovaj izvještaj je upućen u Hrvatski sabor Vlada ga je uputila 16. siječnja 2020. godine, Programski ugovor između RH i Kraljevine Norveške za program pravosuđe i unutarnji poslovi u sklopu provedbe norveškog financijskog mehanizma za razdoblje o 2014. do 2021. je potpisan 4. lipnja 2019. g., dakle prošle godine. Iako je ovo izvještaj za 2018. g., da vi niste rekli da je program koji se odnosi, jedan od 4 programa ukupne vrijednosti 19,3 milijuna eura, da jedan od programa koji se odnosi na unaprjeđenje kapaciteta probacijske službe je vrijedan 2,1 milijuna eura, mi iz ovog izvještaja to ne bi znali. Zamjeram što to u izvještaju nije navedeno, to su značajna sredstva, vrlo važan program i trebalo je posvetiti makar jednu stranicu o ovome programu i izvještaju kako bi mi saborski zastupnici onda javno znali za ovaj program i što se u njemu konkretno događa. Hvala. **Reiner, Željko Uvaženi zastupniče, dakle, ja sam zadnjih 2 dana po par puta, po 10-ak minuta se pripremao za ovo izvješće u ime Vlade Hrvatskom saboru. Iz respekta prema ovoj strukturi, ja sam želio poslati potpuno jasnu poruku i vama ali i našim građanima i poreznim obveznicima koji slušaju, koliko troši struktura probacijske službe i koliko sa ovim društveno korisnim radom u biti stvori novostvorene vrijednosti društvu. I vidjeli ste u ovom mom djelu kojeg nema tamo u glavnom izvješću, da u biti mi više odradimo sa tim ljudima, manje-više poslova karitativne naravi, u Crvenom križu, u dakle staračkim domovima a potrošimo 13 milijuna kuna na godišnjoj razini. Dakle htio sam vam dati do znanja da se brinemo, da se trudimo potrošiti što manje javnog novca pa tako se natječemo i u tim fondovima da bismo nešto za probacijsku službu priskrbili, dosad smo učinili toga puno a činit ćemo to i ubuduće. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče i pomoćnice ministra, kolegice i kolege, pred nama je Izvješće o radu probacijske službe za 2018. godinu. Zaista u uvodnom izlaganju je državni tajnik dao i neke pokazatelje i neke podatke koji su širi od ovog izvješća i dobro je da je tome. Mi inače dobivamo izvješće, izvješće gledate su brojke, nekakvi odnosi, uvijek je dobro gledati kakvo kakvo je izvješće za proteklu godinu pa e onda tu mogu vidjeti i nekakvi pomaci, ovo izvješće o radu probacijske službe je izuzetno važno. Važno je iz jednostavnog razloga što pokazuje o stavu države prema probaciji, pokazuje o stavu države koliko se država zapravo trudi da se određeni ljudi koji su da tako kažem posrnuli, da upotrijebim upotrijebim nekakav nježan izraz, koliko se ulaže u njihovu resocijalizaciju, u njihovu psihološku pomoć, uopće da se oni prilagode povratu u radnu sredinu ali i u obiteljsku sredinu. Dakle uopće u sredinu u kojoj su živjeli. Mi tu govorimo o predmetima i brojkama, to su ljudi. To su neki ljudi ko i svaki čovjek za koje su službenici u probacijskoj službi i cijeli sustav omogućio da se on vrati u svoju radnu i obiteljsku sredinu, da se to više ne ponovi je vrijedno, nema tih novaca koliko je to vrijedno. Dakle to je taj napor. Mi često ovdje imam izvješća koju su zapravo one suhoparne brojke, mi to usporedimo, to su predmeti koliko se predmeta riješi ili ne. Iza rada probacijske službe su ljudi. žene i muškarci, tu naravno moram se, neće mi nitko zamjeriti, na str. 17 tih izvješća imate, dakle kaznena djela pa onda kategorije i uvjetnog otpusta i od 863, 826 je muškaraca, 37 žena. U svim nekim drugim stvarima uvijek je nešto više žena ali na našu sreću, ovdje nije ali to zaista ne želim biti neprimjerena i to uopće komentirati. Dakle, nekoliko stvari želim naglasiti. Imamo izvješće o radu, to je izvješće je napravljeno vrlo korektno, ono pokazuje koji su pomaci napravljeni u odnosu na prije, pokazuje nam i koliko je službenika radilo, pokazuje nam dakle, zaista možete usporediti brojke, imamo 1245 pravnih osoba u kojima se to može raditi ali to izvješće stvarno treba gledati u kontekstu, o stanju u našem pravosuđu i zapravo kud želimo da društvo ide, da li želimo da se pune zatvori ili želimo napraviti nešto drugo. I napor koji vi trebate napraviti da svaki oni, ja zaista koristim tu riječ „posrnuo“ je hvalevrijedan. Hvalevrijedan je svaki razgovor, hvalevrijedna je svaka kuna koja je uložena da se neko vati da tako kažem kolokvijalno, na pravi put. Ali budući da ja silno volim sve ove brojke i silno volim pogotovo kad imate nekakve kantograme, kad imate nekakve pokazatelje, oni zapravo mogu pokazati i neke druge stvari. Mogu pokazati kako jer Hrvatska kao što znate, imamo različite situacije, imamo i različiti broj stanovnika, imamo i različite odnose i onda možete vidjeti koliko to i kako je to u gradu Zagrebu, možete vidjeti kako je to u ponekoj županiji, možete vidjeti kako je to, usporedbu, ne znam, dalmatinskih općina i gradova i dalmatinski odnosno mediteranski dio Hrvatske i kontinentalni dio Hrvatske i kao što u nekim drugim stvarima i u nekim drugim predmetima vidimo razliku i napore koji jesu, tako jednako i razlike i napore koji jesu možemo vidjeti i ovdje. Naravno ovo Izvješće o radu probacijske službe, mi ćemo u klubu GLAS-a podržati ali je dobro da se o tome raspravlja, dobro da se pokažu ti napori, dobro da se vide što se tu sve zajedno dešava. To nije jednostavan posao, to je težak posao, to je naporan posao, to ne samo da je naporan posao za ovih 106 službenika, to je naporan i za sve one pravne osobe koje jesu jer traži dodatan napor, traži dodatnu energiju, traži dodatno da se angažirate, ali ja sam apsolutno sigurna, svaki sat tog dodatnog napora, tog dodatnog rada, tog dodatnog angažmana nije uzaludno bačen. Kroz replike koje sam pažljivo slušala se je pokušalo dobiti od državnog tajnika još neke dodatne podatke. Te dodatne podatke je teško dobiti, dakle neke usporedbe, neke stvari, to možete dobiti nakon jednog vremena koji se prati, to možete dobiti kad radite analizu cijelog sustava na jednoj drugoj drugoj razini i to zaista treba gledati u kontekstu i zatvorskih sustava i zatvora i koje imamo stanje u kaznionicama. To se gleda u kontekstu jedno s drugim, rade se usporedbe. Ovo Izvješće o radu probacije službe bazično govori o tome kakva smo zemlja, kud želimo ići i što želimo napraviti. Pomak i napredak je ovo izvješće za razliku, dakle u tom smislu zaista govori o nekim pomacima i govori o nekim aktivnostima i za razliku od nekih drugih stvari, kad o tome raspravljamo onda se govorimo o tome da ne radimo nikakav korak naprijed, meni se čini kad je riječ o probacijskoj službi da su to neki dobri koraci kojima se ide naprijed. Hvala lijepo. Hvala. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Raguž, izvolite. Dopredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče sa suradnicom, pred nama je jedno cjelovito sustavno Izvješće o radu probacijske službe za 2018. godinu obogaćeno nizom parametara, komparativnih pokazatelja i činjenica na temelju kojih možemo prosuđivati razvoj probacijske službe i njezine učinke u hrvatskom društvu. Dobro je da smo nedavno imali Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda u RH, pa ova dva izvješća daju jedan cjelovit uvid u sustav

Kako smo čuli probacijska služba se razvija u RH nakon donošenja Zakona o probaciji iz 2009. godine, od 2011. imamo razvoj probacijskih ureda, danas imamo 14 probacijskih ureda koji pokrivaju bilo 1 županiju, 2 ili 3 županije ovisno od procjena potreba ustroja probacijskih ureda u RH. Imamo Imamo zakonodavni okvir koji osim Zakona o probacija, Pravilnika o probacijskoj djelatnosti podrazumijeva i niz drugih zakona, Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, niz preporuka i odluka Vijeća Europe i strateške ocjene i planovi Ministarstva pravosuđa. Dakle, jedan dobro organiziran cjelovit sustav koji osigurava onu ključnu ambiciju kada je u pitanju probacijska služba da se počinitelji kaznenih djela do visine od godinu dana zatvora odnosno novčane kazne jednostavno mogu zadržati u socijalnoj sredini koja će omogućiti dakle nakon počinjenja kaznenog djela da ne dolazi više do povratništva u počinjenju kaznenih djela odnosno da se zadrže u toj socijalnoj sredini i da su efekti resocijalizacije počinitelja kaznenih djela daleko efikasniji. Cijenim da je važno naglasiti u usporedbi sa Izvješćem o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda i efektivno probacijske službe

i da se radi o jednoj rentabilnoj državnoj službi. Kako je državni tajnik kazao ukupni troškovi za uposlenike u probacijskim uredima i za troškove rada probacijske službe iznose negdje oko 14 milijuna kuna kuna što je otprilike u visini i rezultata rada za opće dobro onih spomenutih 586.000 sati. To je važno naglasiti i ovaj element može biti primjer i drugim službama tamo naravno gdje postoji prostora da se teži u tom pravcu. Čuli smo isto tako da postoji korelacija u jednom dijelu između razvoja probacijske službe i smanjenja broja zatvorenika u RH što što je također jedan značajan pokazatelj da se realizira ključna ambicija kaznenog sustava u RH da se počinitelji kaznenih djela nakon sankcioniranja i izvršavanja kaznenih sankcija resocijaliziraju u hrvatsko društvo, a ne kako postoji ambicija isto tako u kaznenim sustavima da se izoliraju iz društva. Sve u svemu, jedno ponavljam cjelovito i sustavno izvješće sa nizom činjenica i pokazatelja koje zavređuje pažnju i koje će Klub HDZ-a podržati. Hvala lijepo. Slijedeći je Klub zastupnika SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvaženi g. državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Ja i ovu raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a moram ponoviti sa primjedbu koju sam izrekao jutros odmah na početku zasjedanja. Zakonom o probaciji propisano je da je Vlada RH dužna izvješće o probaciji uputiti najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu. Izvješće o kojem danas raspravljamo, Vlada je uputila u siječnju 2020. g., dakle gotovo 10 mj. nakon isteka roka koji je propisan zakonom, zakonom kojeg je predložila upravo ova Vlada a kojeg je usvojila upravo ova saborska većina. I nakon stupanja na snagu tog zakona, već prvo izvješće Vlada nije bila u stanju dostaviti Hrvatskom saboru u roku. I time se nastavljaju dvije loše prakse. Prva praksa je ona o raspravi izvješća za nakon nakon što proteknu 2, 3 ili više godina pa smo ovaj tjedan raspravljali izvješće za prvu polovicu 2018. HNB-a, sada raspravljamo izvješće za 2018. službe za probaciju. To je potpuno neprihvatljiva praksa isto kao što je potpuno neprihvatljiva praksa ona koju je pokazala ova Vlada a tolerirala ova HDZ-ova većina a to je da se parlament stavlja u podređeni položaj. Dakle, imamo izvješće koje se dostavlja 10 mj. nakon roka, nikom ništa, imamo raspravu u kojoj Vlada ne želi dostaviti izvješće o predloženom zakonu niti poslati svojeg sudionika u raspravu, imamo HDZ-ovu većinu koja to tolerira pa raspravu o Zakonu o pobačaju, uopće u ovom trenutku ne znamo kada ćemo održati. Poštovane kolegice i kolege, to je potpuno neprihvatljivo i pokazuje da vladajućima parlamentarna demokracija nije bitna. A to je za Hrvatsku daleko opasnije i daleko važnije od rasprave o stanju o probacijskom sustavu i moja je dužnost i dužnost moje strane da na to upozorimo. Međutim kada govorimo o ovom propustu, to nije samo odgovornost Vlade. Činjenica da je izvješće Hrvatskom saboru dostavljeno tek u siječnju 2020. g. iako je trebalo biti dostavljeno 10. mj. ranije, odgovornost je resornog ministarstva, Ministarstvo pravosuđa i ministra koji mu je na čelu, ministarstva koje se u zadnje vrijeme pokazalo potpuno nesposobnim prije svega zbog ljudi koji ga vode i potpuno nedoraslom dužnosti koju obnaša. Pa evo npr. imamo ovu situaciju, onda imamo situaciju sa odlukom Ustavnog suda koja je odgodila primjenu Visokog kaznenog suda, jednu od po riječima HDZ-a, najvažnijih reformi pravosuđa u ovom mandatu, imamo činjenicu da iako je najavljen još u travnju 2018. g., Ovršni zakon nije na vidiku da će se donijeti, on je bio u dvije rasprave, na kraju je povučen, mi u ovom trenutku uopće ne znamo u kojem smjeru će i da li će Ovršni zakon krenuti u treće čitanje, a prijeko su mu potrebne promjene i u konačnici a vezano je direktno uz ovu točku, imamo potpun kaos u zatvorskom sustavu. Imali ste prilike čitati izvješća i pritužbe sindikata koji predstavlja zaposlene u zatvorskom sustavu, imali ste prilike čitati o bjegovima u hrvatskim zatvorima, imali ste prilike čitati, imali ste prilike čitati o smrtnim slučajevima u hrvatskim zatvorima, imamo situaciju da ništa što je u resoru ministarstva i ministra pravosuđa ne funkcionira i zbog toga, umjesto da govorim o izvješću o probaciji, moram govoriti o neradu ministarstva kojega podnosim i moram reći da je jedini odgovor na to odlazak sadašnjeg ministra jer on naprosto nije dorastao funkciji koju obnaša. I neću govoriti o njegovim imovinskim karticama i problemima sa njima jer je to potpuno druga tema, ja govorim samo o tome kako ministar vodi resor koji mu je povjeren. E sada vratimo se na izvješće o probaciji. Naravno da je probacija važna, nitko ju ne može i ne bi trebao dovoditi u pitanje i bez obzira na neke nesretne slučajeve kao što je slučaj gdje se osuđenika za milijunsku korupciju šalje na guljenje krumpira, nitko zbog tih pojedinačnih slučajeva, sustav probacije u cjelini ne bi trebao dovoditi u pitanje. Mi koji smo studirali pravo i koji smo se bavili kaznenim pravo, znamo da svrha kažnjavanja nije samo retribucija, svrha kažnjavanja prije retribucije treba biti generalna prevencija, specijalna prevencija i rehabilitacija. Sustav koji počiva na ta tri temelja a retribuciju stavlja na zadnje mjesto je sustav koji će osigurati da počinitelji kaznenih djela kaznena djela ne ponavljaju a više je puta i u praksi i empirijskim primjerima dokazano da visoke pa čak i drastične kazne nisu ni izbliza toliko odvraćajuće koliko kazne koje su izvjesne. Dakle bolje je i manja kazna, bolje je blaža kazna sa sigurnošću da će do te kazne doći nego prijetnji doživotnim zatvorima ili ne daj bože u nekim zemljama a s vremena na vrijeme se to u Hrvatskoj spomene, smrtnim kaznama. Zato je probacija jedan odličan mehanizam na kojem trebamo raditi i u kojeg trebamo ulagati međutim ovo izvješće pokazuje da mi to još nismo u potpunost shvatili. U replici na uvodno izlaganje, ukazao sam državnom tajniku na činjenicu da postoji određena diskrepancija između pojedinih ureda koji vrše probaciju i to ozbiljan diskrepancija koja je vidljiva primjerice na usporedbi splitskog i varaždinskog ureda. Varaždinski ured pokriva Međimursku i Varaždinsku županiju koje imaju oko 270, 280 000 stanovnika. Splitski ured pokriva Splitsko-dalmatinsku županiju koja ima 450 000 stanovnika. U ove prve dvije županije koje pokriva varaždinski ured, u razdoblju za koje je dostavljeno ovo izvješće, imamo manje od 3000 kaznenih djela. Na području Splitsko-dalmatinske županije u istom vremenskom razdoblju imamo preko 4000 kaznenih djela a s druge strane splitski ured pokazuje daleko manji priljev predmeta koji se odnose na rad za opće dobro. Odgovor državnog tajnika pokazuje da ministarstvo prvo ne uočava takve diskrepancije, a drugo, ako ih uopće i uoči da uopće ne ulazi u razloge koji iza njih stoje. Da, mi se možemo skrivati iza odluka sudova, ali ako je evidentno da na određenom području koji bi trebalo imati više predmeta samo zbog činjenice da ima 50% više stanovnika nego drugo područje imamo ovako smanjen priljev predmeta onda bi trebalo proučiti zbog čega sudovi ne određuju rad za opće dobro, trebalo bi ući u razloge zbog čega nema određivanja mjere koja je u samoj srži sustava probacije. Ako je razlog da se na određenom području čine samo teža kaznena djela, ako ih čine recidivisti i ako se pokazuje da rad za opće dobro ne bi mogao biti adekvatan, nikom ništa, idemo dalje, idemo vidjeti kako onda djelovati na počinitelje kaznenih djela da to više ne čine. Ali ako je razlog za neodređivanje mjere rada za opće dobro u tome što suci ne prepoznaju situacije u kojima bi ih trebali odrediti, a vidimo iz ovoga da na području Splitsko-dalmatinske županije postoje preduvjeti da se rad za opće dobro odredi zato što iz Osječko-baranjske imamo najveći broj pravnih osoba koje su spremne primati osuđenike kojima je određen rad za opće dobro, tada je potrebno vršiti edukaciju sudaca, tada je potrebno pristupiti sucima koji sude u kaznenim predmetima i objasniti im, educirati ih zbog čega je rad za opće dobro koristan i u mnogim situacijama daleko bolji i od uvjetne osude i od određivanja zatvorske kazne. To je djelovanje države na području kaznenog prava, na području prevencije kaznenih djela, na području šire kaznene politike koje od jednog odgovornog Ministarstva pravosuđa očekujemo. S druge strane od našeg Ministarstva pravosuđa dobivamo odgovor da oni samo rade s predmetima koja im dođu, ali na Ministarstvu pravosuđa je da prepozna da postoje ovakvi problemi u praksi, da prepozna činjenicu da postoji velika razlika u radu pojedinih ureda i da učini sve što im stoji na raspolaganju, da iskoristi sve mehanizme da tu diskrepanciju otkloni. To je odgovoran rad i tako bi se Ministarstvo pravosuđa trebalo ponašati. Klub zastupnika SDP-a će naravno prihvatiti i podržati ovo izvješće jer je ono samo slika stanja u RH, ali upućuje oštru i ozbiljnu kritiku onima koji su ga podnijeli što iz formalnih, a što iz sadržajnih razloga. Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu i prvi se javio poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepo. Evo nakon uvodne rasprave i predlagatelja i klubova, pogotovo evo sada poslije Peđe Grbina koji je dao jedan pregled cijele situacije i učinka probacije u RH odnosno razlika od suda do suda gdje se na koji način suci postavljaju prema istim ili sličnim kaznenim djelima, gdje ima potrebe za određenim stvarima, ja bih rekao ja bih rekao da kada prihvaćamo ovakva izvješća i kada govorimo i donosimo zakone o probaciji treba imati na umu i o vrsti kaznenog djela odnosno načinu na koje se to kazneno djelo odvilo. Recimo ja sam apsolutni protivnik probacije i rada za opće javno dobro u djelima kada se napravi kazneno djelo u obnašanju vlasti odnosno dužnosti da li državnog dužnosnika ili dužnosnika na razini jedinice lokalne samouprave. Vidjeli smo to ja famozan slučaj Čobanković gdje je za jedno grozno kazneno djelo, doduše u kojem Čobanković nije gospodin Čobanković nije bio glavni akter nego je tek pomogao bivšem premijeru HDZ-a Ivi Sanaderu i drugima da prodaju jednu nekretninu i ostvare veliku ne pripadajuću imovinsku korist, na kraju za 30 i nešto milijuna štete je taj gospodin, bivši ministar dobio kaznu guljenja krumpira i rada za opće dobro u jednoj instituciji. To je nešto što nije prihvatljivo pogotovo kada vidimo čitav niz kaznenih djela koje se iz dana u dan otvaraju u javnom prostoru. Zadnji slučaj je načelnice Nosić HDZ-ove koja je izigrala, pitanje je sada da li je samo izigrala APN ili je izigrala i svoje birače i nije mogla biti načelnica, to će trebati još utvrditi što se tu točno događalo ili primjerice bivšeg direktora u APN-u koji je sam sebi dodijelio stan HDZ-ovog dole u Zadru ili onoga gospodina čini mi se iz Škabrnje protiv kojeg je sada DORH pokrenuo, znači to je jedna inflacija kaznenih djela koje se otkrivaju iz dana u dan u obnašanju javne dužnosti. Činjenica da jedna stranka tu dominira, ali ono što želim reći da takve slučajeve treba najoštrije sankcionirati. Tu ne govorimo o probacijama o guljenju krumpira, tu govorimo o tome da za takve slučajeve ne bi smjelo biti ništa drugo nego najoštrije osuditi i sankcionirati, pogotovo šta u ovom trenutku u gradu Zagrebu imamo jedno djelo koje je u nastajanju, a radi se o amandmanima na GUP koji su jučer podneseni gdje raznorazni dijelovi grada se bez javne rasprave, bez toga da je iko uopće bio upoznat što se gdje ide mijenjati i da se o tome moglo diskutirati među građanima

da je moguće danas sutra da ćemo imati kazneno djelo za koje će neko opet guliti krumpire i imati postupak probacije, razumijete me, znači, znači sa te strane g. Reiner nemojte se ljutit, ja znam da je vama neugodno zato šta podržavate u Gradu Zagrebu takvu vlast i zbog toga šta će, evidentno je neki imati milijunske zarade na osnovu izmjene GUP-a i tih ali dopustite da govorim o temama koje su moguće sutra vezane uz ovakva izvješća, zbog čega to, zbog čega to ne bi mogao ovdje govoriti i analizirati i protiviti se situacijama da oni koji iz javnog mandata naprave kazneno djelo da sutra gule krumpire ili da se izvlače sa kaznama rada za, za opće javno dobro, pa mislim da to nije, kada su imali priliku raditi za opće i javno dobro, nisu radili nego su sankcionirani, kaznena djela su počinili i onda nakon toga bi im tu trebalo omogućiti da nastave tako raditi sa sankcijom koju bi im eventualno dao sud, tako da evo ja neću dužiti oko toga, htio sam samo istaknuti ovu nelogičnost u RH, da građani čuju da neke kazne koje bi se mogle primjerice izvršiti putem, putem rada za opće dobro se ne izvršavaju, da se zatvaraju, a oni koji rade za svoju korist koji čine kaznena djela kao gradonačelnici i načelnici e oni dobijaju takve kazne i na kraju nikad se ti ljudi neće, kako bi rekao dovesti redu i neće ta kazna polučiti efekt jer da bi, da ta kazna hoće, može polučiti efekt onda sigurno pred očima javnosti, pred svim medijima, kamerama i svemu onome što svjedočimo ovih dana u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, HDZ i Bandić to ne bi radili, znači ne bi mijenjali GUP za interese pojedinaca i na neki način stvarali pretpostavke da pojedini investitori, prekupci, nakupci zemlje da ostvaruju milijunske dobiti i ne bi od Zagreba radili cirkus, ne bi od Zagreba radili tržnicu, ne bi se smijali građanima u lice, govorili da 20 000 građana na glavnom gradskom trgu su se tamo skupili bez veze, da ništa ne znače nego bi to respektirali i prvi bi to trebo respektirati premijer Plenković i HDZ koji drži štangu gradonačelniku u tim malverzacijama i netransparentnosti, a ne omogućavati da se to radi i dok se to tako bude nažalost radilo g. Reiner neće biti dobro niti za građane Grada Zagreba, a niti za građane RH jer Grad Zagreb bi trebao biti primjer kako se upravlja transparentno na korist građana koji tu žive, a ne bi smio biti primjer kako se mulja, netransparentno radi i da ne kažem i krade i zato evo g. državni tajniče u vašem izvješću nadam se da slučajeva kao što je bivši ministar Čobanković, više neće biti jer nema nikakvog smisla da neko ko je u obnašanju svoje dužnosti pronevjerio ili pomogao da se pronevjeri 30 milijuna kuna da na kraju guli krumpire i da kaže da je s time svoju kaznu odslužio i da je poruku naučio, jer vidimo dan danas i 10.g. nakon tog slučaja, vode se određeni postupci iz Vlade HDZ-ove Ive Sanadera koji još nisu završeni i koji, pitanje je kada će bit završeni i da li će na kraju pravda biti zadovoljena. A najgore od svega bi bilo da kažem da se neki koji su uključeni u te postupke zadovolje sa 10 mjeseci ili godinu dana negdje guljenja krumpira. Hvala vam lijepa. Hvala, imamo replike, prva je poštovanog zastupnika Josipa Borića, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, pa uvaženi kolega Maras, vidim da ste u svojoj raspravi uspjeli primijetiti sve koji su s neke druge strane političkog spektra koje, koji vama smetaju vezano uz kazne, probacije itd., pa sam htio pitat da li ste ovih dana primijetili u medijima jednog gospodina koji je vaš predsjednik, ja mislim Koprivničko-križevačkog SDP-a, znači ne neki lokalni nego županijski, ovaj gospodin načelnik koji je prijavio nekoliko stotina nekretnina, stotine tisuća EUR-a ušteđevine s kojem vi uredno sjedite u prvim redovima na svečanim sjednicama koji je očito i vaš dobar prijatelj, imate li koju poruku za njega s obzirom da mu je, pročitao sam, sukob interesa, Povjerenstvo za sukob interesa odrezalo i jednu od najvećih kazni zato košto kao načelnik i predsjednik, ujedno i turističke zajednice, potpisuje sa svojim poduzećima ili firmama ugovore, jel vama to opravdano, jel vi to odobravate ili je to vama simpatično, imate li kakav sustav probacije da i on prođe kroz njega, pa da vidimo da li vam odgovaraju …/Upadica: Hvala, poštovani zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Vidim da g. Borić nije shvatio da ne možeš uć u sustav probacije ovaj ukolko nisi napravio kazneno djelo, znači ja sam sad razumio iz ovog da bi vi vrlo rado isto ušli u sustav probacije i ja predlažem državnom tajniku da uključi Borića u sustav probacije jer vidim da bi bilo, da bi mu bilo jako drago da se malo uključi i da pomogne i da radi, da konačno počne raditi za javno dobro i za opće korisne stvari, znači to bi bilo nešto šta bi kolegi Boriću vjerojatno bilo drago jer ovo šta govori nema veze s ničim, znači taj čovjek nije, nije osumnjičen i kažnjen za bilo kakvo kazneno djelo, šta je problem ako čovjek ima nasljeđene nekretnine, na kraju ste vidjeli da je to dovedeno do paradoksa te livade je poklanjao medijima koji se ne mogu iz toga upisati, znači to je, ne možete uopće uspoređivati

Uvaženi zastupniče, uvaženi zastupniče Maras s tugom u srcu gledam kako nemilice napadate Bandića Milana 365, a dok je bio sa vama, dok je bio vaš član, dok je vodio Zagreb skupa s vama tad je bio dobar, ja se sjećam kolko je bilo kaznenih prijava na njegov račun u vrijeme dok je bio s vama na vlasti, tada se, tada ga nitko od vas nije prozivo da je lopov, naprotiv klanjali ste mu se svi skupa i služili ste mu i štitili ste ga, a sad kad je otišo od vas, sad je on babaroga. Al ono što me još više šokira prikazujete ga kao da je on, ajmo reć, slikovito rečemo, veći lopov od HDZ-ovaca, a mi znamo, ko, ko, ko je glavni lopov u državi i da zapravo ja ne znam ko bi se koga više trebo sramit, Bandić HDZ-a ili HDZ Bandića. Hvala. **Reiner, Dajte ovaj, ovdje upozorite zastupnike. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja vodim sjednicu kolega Maras, nisam vas niti opomenuo, a govorili ste potpuno potpuno izvan teme, nemojte mi govorit kako ću vodit sjednicu. **Maras, Gordan (SDP)** Dobro, ali morate, morate bit svjesni da kad neko kaže šta hoćeš, jesi normalan, doduše ne meni nego Pernaru, da bi trebali reagirat.

ja nikad nisam podržavao Bandića, niti sam s njime vodio Zagreb ne, tako da tu ste skroz pogriješili, da bio je jedno vrijeme dok sam, dok sam ja bio još u forumu mladi član iste stranke, ali sa njim na sreću nikakvog doticaja u vođenju Zagreba nisam imao, niti podržavam takav stil vođenja, vođenja Zagreba, ja sam se politici učio od Ivice Račana i od njegovih moralnih standarda to je, a vi se g. Culej možete smijat, al taj čovjek je jedan od najvećih političara koji žive u RH i da njega nije bilo ne bi bilo ni hrvatske samostalnosti i svega i

slijedeća rasprava je poštovanog zastupnika Željka Raguža, izvolite. Danas govorimo o izvješću, o radu probacijske službe za 2018., a ne o našim sporenjima u političkom životu RH i pojedinačno ulogama neki od političara. Nevjerojatno je kako ljudi petkom ujutro imaju potrebu da govore o nečemu što jednostavno nema ama baš nikakve veze sa točkom dnevnog reda, kako pravnici imaju ambiciju da govore kakve bi presude trebali donositi sudovi u pojedinim županijama, pa da bi se njihove procijene o djelovanju probacijskih ureda u pojedinim županijama usuglasile sa kaznenom politikom u RH, nevjerojatno nevjerojatno je kako se nalazi spora u činjenici da se recimo rad za opće dobro u izvješću najviše spominje za područje Zagrebačke županije, Osijeka i Varaždina i da se to ne dovodi ni u kakvu vezu sa Dubrovnikom i Splitom, ali kad treba Split istaknuti u odnosu na Varaždin onda je to tobože nekakva logična poveznica. Dakle radi se o bedastim manipulacijama ljudi koji se pozivaju na pravnu struku tobože da na taj način daju nekakvu podlogu za svoje političke manipulacije i diskvalifikacije pojedinih dijelova RH. Bilo bi važno vratit se temi, dakle radu probacijske službe i činjenici da probacijska služba prati počinitelja kaznenog djela od prvih reagiranja državnog odvjetnika, sudaca istražitelja, donošenja presuda kada treba vodit računa pojedinačno o svakom počinitelju kaznenog djela, napraviti dakle individualizaciju sa svim njegovim osobnostima što rade brojni stručni djelatnici u probacijskim službama, sociolozi, pedagozi, pravnici koji na taj način stvaraju pretpostavke da se počinitelj kaznenog djela vrati u hrvatsko društvo i da više ne bude počinitelj kaznenog djela. U izvješću o radu probacijske službe postoji navod kako po probacijskom djelatniku je zadužen za 60 predmeta, al kako postoje razlike ovisno od pojedinih probacijskih ureda od 37 do 90 predmeta i to je potpuno normalno, logično i ne treba nikakve tražiti tu elemente o nekakvim regionalnim posebnostima u RH između Splita, Varaždina, Zagreba ili bilo kog drugog kraja RH. Iako Iako je dijelom uloga oporbe da negira učinke Vlade, aktualne Vlade, pa i Ministarstva pravosuđa, ono što se ne može negirat je činjenica da smo mi evo u zadnjih mjesec dana imali dva izvješća, ponovit ću to, Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i Izvješće o radu probacijske službe koja pokazuju da u RH funkcionira funkcionira kazneni sustav, zatvorski sustav, alternativne sankcije, na temelju pokazatelja iz izvješća komparativnih usporedbi vidi se da taj sustav se razvija u skladu sa Europskom pravnom tradicijom, da su veliki uspjesi napravljeni u razvoju ovih sustava i oni koji žele negirati te učinke onda će oni skrenuti sa teme i govoriti o nečemu što nema veze sa dnevnim redom i ovom točkom dnevnog reda. Sve u svemu da ne duljim, da ne dajem povoda da nastavimo u tom pravcu, cijenim da izvješća o radu probacijske službe pokazuje da se RH i u ovoj oblasti svrstala u zajednicu europskih država i da bilo kakve diskvalifikacije neće umanjiti uspjehe u radu Ministarstva pravosuđa i Probacijske službe RH. Hvala Hvala lijepa. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Raguž, pošto ste vi u temi i to dosta pratite i razumijete mene zanima kakav je probacijski sustav u BiH, u BiH, evo u Mostaru pa ako mi možete malo to komparirati s ovim našim izvješćem? Hvala lijepa. **Reiner, Kako se mi nalazimo u Hrvatskom saboru i govorimo o Probacijskoj službi u RH, ja ću vam uskratiti zadovoljstvo da govorimo o probacijskoj službi u BiH, vi vi ćete se osobno informirati pa nas nekom sljedećom prigodom kada budete skrenuli s teme dnevnog reda govoriti o probacijskoj službi u BiH. Hvala. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Damjana Vucelića. **Vucelić, Damjan (Živi zid)** Poštovani zastupniče Raguž iz HDZ-a, vi ste bili spomenuli kako se čudite kako se to razgovara u ovom sabornici petkom ujutro. Pa nas iz Živog zida baš živo zanima kako vi znate uopće šta se tu raspravlja petkom ujutro, s obzirom da vas nema nikad ovdje? Ne sjećam se da vas ima i nekih drugih dana, a ne samo petka. Pa evo čisto bih vas molio da mi odgovorite na to pitanje, vjerojatno pratite na televiziji Sabor i rasprave. A druga stvar šta bi htio reći vezano za probacijsku službu je ta da baš vi, makar niste iz Hrvatske ali štitite leđa svojim kolegama. Zašto? Zato šta vaši kolege nikad ne znaju kada će se naći na meti svojih dojučerašnjih kolega iz HDZ-a i kada će morati služiti zatvorsku kaznu. A kada će morati služiti zatvorsku kaznu baš ovaj rad za javno dobro će im služiti kao izlaz da ne moraju provesti vrijeme u zatvoru nego da za par

i ne samo svakoga petka već i tijekom tjedna. Pa me čudi, ni ne znam o čemu se radi, a evo nastojat ću to razmotriti i zaključiti kako vi ne primjećujete svoje kolege, ja vas primjećujem. Hvala vam lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan (SIP)** Uvaženi predsjedavajući. U svojem životu vodio sam se jednim načelom, a to je da kada bi vidio da ljudi koji su posrnuli i da padaju i propadaju ne bih ih išao cipelariti dok su na dnu. Recimo kada je Sanader pao i završio u nemilosti ta era je na neki način mog cipelarenja njega završila, nisam se dalje slikovito rečeno iživljavao na čovjeku. Ista stvar je s Todorićem, pričao sam protiv njega do trenutka kada se nije našao u svim ovim problemima pravnim itd. i više mi nije zanimljivo sad cipelarit po njemu kada je jasno da mu je sudbina jako, usudio bih se reć crna i neizvjesna. I sada se događa jedna stvar sa Bandićem koja je vrlo zanimljiva, a ta je da HDZ koji je zapravo puno opasniji za državu od Bandića on se ne napada. A zašto se ne napada? Zato jer je još uvijek jak, toga ste vi svi svjesni. HDZ je stranka koja kontrolira sve moguće poluge moći u državi od sudova, do državnog odvjetništva itd. i sad šta se događa, vi kada napadate Bandića ne napadate vi Bandića zato je vi smatrate da je on duboko u kriminalu jer da je pitanje tko je dublje u kriminalu, gledajte pa HDZ-u se i kao stranci sudi za kriminal uopće ih ne napadate za to. Međutim, napadate Bandića. Zašto? Zato jer vidite da je slab, zato jer vidite da mu najbliži suradnici okreću leđa, da se pretvaraju u svjedoke pokajnike itd. I onda šta? U takvim okolnostima vi sada njega cipelarite. Ima čovjek optužnice, više je čovjek na sudu malte ne nego kod kuće. Vi sada tog čovjeka nemilice cipelarite, a kažem, do jučer slikovito rečeno ste bili u političkom braku sa njim, bili ste u SDP-u zajedno sa Bandićem, kako ono veli skupa sa njim ste slavili i zajedno častili, a sada je on najgori, sad on ne valja. Ali ono što me čudi, nije to što njega napadate, ok, korektno, napadajte Bandića, a zašto HDZ ne napadate? Znate zašto? Zato jer im mediji drže leđa zato jer znate da kontroliraju pravosuđe i da nikad neće biti osuđeni itd. I zapravo time što napadate slabiju osobu umjesto jače odnosno po mome sudu osobu napade koja je manje u kriminalu od HDZ-a, vi zapravo pokazujete jednu karakternu osobinu, a ta je da onog slabijeg mlatite, a onog većeg štitite. I na taj način zapravo pokazujete da vam nije stalo do istine i pravde u apstraktnom smislu već da vam je zapravo stalo samo do toga da likvidirate svoju konkurenciju i što je najzanimljivije, Bandiću o glavi rade i HDZ i SDP jer ga se jedni i drugi želite riješiti i doć na njegovo mjesto. Da li se HDZ želi riješiti Bandića zato što je on korumpiran? … /Upadica Reiner: Kolega Pernar, tema je probacijska služba. Možda zabunom o nečem drugom pričate, ali probacijska služba je tema, izvješće./ probacijska služba je tema, ali da bismo došli do te probacijske službe odnosno do uvjetne kazne prvo moramo doći do osuđujuće presude. Da bismo došli do osuđujuće presude prvo moramo pričati o konkretnim detaljima cijele priče i hoću samo misao istaknuti da HDZ nije protiv Bandića, ne želi ga maknuti zato jer u stilu kao Bandić je korumpiran a mi smo pošteni, ne, žele doći na njegovo mjesto, ista stvar je gospode iz SDP-a koji su godinama surađivali s njim, pa on je njihovo političko dijete da tako kažem i sada dok je on bio njih uhljebljivao i postavljao politički SDP-ovce u gradska poduzeća, dok je Milan Bandić dijelio zaradu sa njima, e onda je Milan Bandić bio dobar, a sada, ovo što vi činite, podsjeća me kao na muža i ženu koji su zajedno bili u nekim mutnim poslovima pa onda kad se razvedu, sad muž napada bivšu ženu, ona je ovakva, ona je onakva, cijelo vrijeme je to znao dok je živio s njim. Hoću samo reći koliko je neiskrena ova šarada, koliko je zapravo ovo jedna lakrdija i predstava za javnost i želim Bandiću reći javno sada sa govornice da se ne uzda u ove lažne prijatelje iz HDZ-a i SDP-a jer gledaju jedni i drugi kako će mu glavu odrubiti i da i da zapravo se sam pobuni protiv tog sustava jer je gotov, gotov je, ovi će ga doć glave i neće imat milosti za njega. Po mome sudu završit će ko Sanader i Sanader je do samog kraja služio tom sustavu sustavu itd. Evo ja pozivam Milana Bandića da umjesto da čeka da drugi budu svjedoci protiv njega, da se on pojavi kao svjedok pokajnik, a raskrinka sve HDZ-ovce i SDP-ovce s kojima je dijelio zaradu, dobit, da ne kažem mito i da jednostavno ukopa njih jer inače će oni ukopati njega. Naravno mi ne može tvrdit da je on definitivno kriv dok pravomoćne presude nema tj. dok ne dođe pravomoćna presuda ali ove sve optužnice, nekako mi ajmo reć, tj. moje mišljenje da ako ima toliko optužnica pa po zakonu vjerojatno je neka od njih, po mome sudu jest vjerodostojna i bojim se da recimo kad je upisivao na papire 10%, 15% ili 300 000 kuna, bojim se da su to neki detalji koji bi ga mogli da tako kažem ukopat ali ja znam, sjećam se kad je Sanader pao, kad je završio u zatvoru, onda su HDZ-ovci govorili „on je jedini kriminalac, mi smo svi pošteni“, to je teza koja se sad na suđenju Bandiću postavlja. Bandića je kriminalaca svi u HDZ-u i SDP-u su pošteni a ti isti ljudi s kojima je dijelio poslove itd., pa to su ti ljudi kojega se sad žele riješit samo zato da bi ga maknuli sa da tako kažem vrha te piramide moći u Zagrebu i da bi zasjeli na njegovo mjesto ali ne zato jer su pošteniji od njega, to je bitan detalj nego samo zato jer žele ono što on trenutno radi, žele biti Milan Bandić, žele doći na njegovo mjesto. Hvala puno. Hvala puno. **Reiner, Željko (HDZ)** i kolega Pernar, koji nisu govorili o ovoj temi, od sada svatko tko će izaći iz teme će dobiti odmah opomenu jer tih propagandnih poruka ovakvog tipa je stvarno dosta. Radimo, ljudi nas gledaju, znaju da je tema Izvješće o radu probacijske službe za 2018. g. što se može kritizirati naravno itd., ali govoriti o desetim stvarima se stvarno sad malo otišlo predaleko. Prema tome, ja vas lijepo molim da se držimo teme. Evo, imamo replike na izlaganje kolege Pernara koji nije uopće govorio naravno o temi ali nadam se da će replike biti vezane uz temu, poštovani zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Vidim da i vi imate ambiciju kreirati tijek naših misli i izgovorenih riječi **Maras, Gordan (SDP)** … što po meni nije dobro u Hrvatskom saboru, pokazali ste prije neki dan kada niste dozvolili raspravu o Prijedlogu Zakona o pobačaju koji je SDP dao, u kom smjeru vi djelujete ali ovo je parlament …/Upadica Reiner: Vi ne diskutirate sa mnom, vi bi trebali sa kolegom Pernarom razgovarati./… **Maras, Gordan (SDP)** … i morate to tolerirati i na raspravu kolege Pernara i moju i ne znam sada ko će još, g. Raguža govoriti, morate biti svjesni da hrvatski parlament je mjesto govora a ne šutnje. Možda bi vi htjeli da mi šutimo ali nećemo šutjeti jer nemoguće je šutjeti nakon ovih svih afera HDZ-a od zadnjeg Nosić do APN-a,

hrvatski parlamentarizam, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Maras, ja ne gušim hrvatski parlamentarizam, vi od njega radite sprdnju a ja ga ne gušim, dapače, svatko može govoriti ovdje i svašta se govori ovdje i točno i netočno i istinito i lažno međutim u okviru teme. Koristiti to zato, za neku osobnu promidžbu ili stranačku promidžbu, izvan teme je izvan Poslovnika a mi smo donijeli taj Poslovnik, svi zajedno i onda očekujem da ćemo ga se držati. Prema tome, ja o tome govorim, o poštovanju pravila a ne stvaranju sprdačine od najvišeg tijela predstavničkog u Hrvatskoj. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Lenarta, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa ja sam htio upozoriti kolegu Pernara da nije govorio o probaciji, da je bio izvan teme no međutim htio sam mu i reći koja je razlika između Sanadera i Milana Bandića to je da Milan Bandić ima putovnicu BiH-a tako da će se vrlo lako skloniti, sumnjam da će se suditi 10 g. kao Sanader. A što se tiče slobode govora, mi imamo svoje vrijeme i vi uporno jedini od onih koji vodite sjednice sabora pokušavate nas cijelo vrijeme kanalizirati da mi mislimo kao što vi mislite, da ne govorimo ono što vi ne želite čut, ja vas molim da u ovom našem vremenu koje trošili ovako ili onako dozvolite da svoju slobodu govora u HS ispoljimo, ispoljimo, pa dal, dal je ona nekada u pola toga vremena išlo se iz teme ili nije, to nije toliko bitno, mislim da ako mi kao zastupnici koji nismo svi glasovali za ovaj vaš Poslovnik koji ste doveli s kojim ste ugušili slobodu govora u saboru. Hvala.

pokušavati komunicirati jer znate da je i to protiv Poslovnika. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Damjana Vucdlića, izvolite. Poštovani g. Reiner, zbog ovih vaših sad monologa ovdje od po par minuta, svima nama ovdje ste uskratili priliku da uopće Pernaru repliciramo, ja vas molim da se ubuduće suzdržite od toga, pustite nas da slobodno govorimo bez nekih dodatnih pametovanja, evo unaprijed vam hvala. A što se tiče samog izlaganja od zastupnika Pernara, ja samo moram reć da g. Pernar nije u pravu kada kaže da SDP i Bandić skupa surađuju, naime ne znam da li g. Pernar zna, ali g. Bandić drži 90% zagrebačkih SDP-ovaca na plaći, na plaći, na našim, na našim novcima, ima ih zaposlenih u Holdingu, u gradskim službama i stoga bi htio reć da Bandić i SDP nisu ravnopravni partneri, nego im je Bandić šef, Bandić je poslodavac SDP-ovcima, evo čisto kada će g. Pernar ovo slušati, čisto da ubuduće više tu grešku ne ponovi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala i vama Slijedeća pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Steve Culeja, izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Govoriti il ne govoriti pitanje je sad. Poštovani predsjedniče, ja ću pokušat ipak ostat u temi probacije, al ne mogu garantirati da u žaru fajta neću otić stranputicu neku, pa ću izvući opomenu, al vi me opomenite, ja ću je prihvatiti onako kako se i prihvaća odluka kako suda tako i drugi. Zakon o probaciji, to je veoma diskutabilna tema, reko kako nekoga uopće kontrolirati i nadzirati kad to počinje u startu, prva greška je napravljena na počecima stvaranja hrvatske države što nismo tada već imali Zakon o probaciji, pa da smo u to vrijeme jednu Vladu SDP-a i Saveza komunista Hrvatske odma stavili u startu na probaciju čak i prije donošenja, prije prvih izbora, pa nam ne bi oni uspjeli oružje predati bivšoj JNA koje su znači koje su znači u kompletu, možemo reći napravili prvu izdaju, to bi bio jedna veliki doprinos probaciji, taka jedna probacija bi rezultirala time da ne bismo danas gledali zvijezde petokrake u Rijeci i u HS ne bismo gledali sljedbenike te iste partije saveza komunista, te iste sljedbenike onih koji su desetkovali Zagreb od Hrvata, te iste koji su nam sve nakaradnosti bivšega sustava, iz države u kojoj smo mi stariji bili, prenijeli u ovu našu kako volimo reć savremenu modernu proeuropsku, europsku RH sa svim tim negativnostima i anomalijama. Kada govorim o tome, ja govorim iz prve ruke jer ja sam stvarno svjedok tog vremena kao i mnogi ovdje kojima nije prvo radno mjesto bilo u Stranki demokratskih promjena koja im je kupila kravatu i odijelo i oni se našli u HS, pa pa mnogi postali ministri obrta i poduzetništva, a nikad nisu imali veze ni s obrtom, ni poduzetništvom, pa su mnogi imali kontrolu nad tuđim sredstvima koja oni nikad nisu znali ni zaraditi, niti ostvariti bilo šta na neki pošten način. Govoriti o probaciji, a ne krenuti od hrvatskog policajca koji mora vitlati tamo kriminalce, narkomane, ubojice i ostale po ulicama, poljima, šumama, koji mora vitlati one koje smo slučajno abolirali i oprost im dali, pa i oni su u nekoj vrsti probacije samo u nekontrolirane probacije, pa ćemo rezultate te neprobacije možda vidjeti u nekom drugom vremenu. Znači, a mi ćemo kroz probaciju kontrolirati one koje uspje taj policajac na ulici privesti kod nekoga suca, pa će sudac sa svojom ko zna kakvom, a ona je neupitna, odluka, jer suci su sveci u RH, kao svete krave, nedodirljivi, njih ne možete ništa upitati, njihove odluke ne možete raspravljati, ni komentirati baš osim u nekim kružocima koji nisu vidljivi da ne biste možda jednog dana završili kod suca, ja imam trenutno 5-6 postupaka, meni je već svejedno, isto mi je, svaki put me opletu, ali kada govorimo o tome i na taj način, taj hrvatski policajac koji muku muči da tog istog kriminalca iz te probacije ponovo sreće na istome djelu, a i onog trenutka kad se i on nađe u probaciji on nije odgovoran što može kriminalno djelo koje napravi u toj probaciji, znači on nije kriv ako dila drogu kroz tu probaciju u određenoj instituciji, obično u radu za opće dobro, milošću suca on se može naći u općem dobru da radi u staračkom domu, može radit ovoga u knjižnici može radit, zalijevat cvijeće, bilo što drugo po hodnicima, samo me čudi da ih se ne zaposli u dječjem vrtiću, da od najmanjeg doba mogu privikivat svoje buduće konzumente kroz tu probaciju. Šta je probacija? Zašto nekome dodijelit jednu tako laganu, tj. nikakvu kaznu za ono što je počinio? To je prepušteno sucu svakom ponaosob i njegovoj toleranciji. Ima sudaca koji imaju nultu toleranciju prema određenim kriminalnim djelima, a imamo i svakakvih sudaca, koji u svojem neradu idu dotle da im na 1000 predmeta odlaze u zastaru, da ne odgovaraju za svoje postupke, ima sudaca koji su bogati kao faraoni, a oni se ne mogu nikako naći na listi srama da se može utvrditi njihova imovinska kartica. Mi smo donijeli hrpu ovdje zakona koje ne možemo provoditi i koji neće dati nikakvog rezultata, se ne razumije./... i o izdaji, nema izdaja, nema zakona o porijeklu imovine, nema zakona o ničemu i niko za ništa nije odgovoran. Mi isto tako gledamo ovih dana je dakle, ja ne smijem komentirat sudačke odluke ali ću ja komentirati jer ne mogu da ne progovorim, možda čovjek umre u međuvremenu ali ja moram progovorit da on čuje da još postoji u Hrvatskom saboru neko ko misli o njemu i o njegovom slučaju. Radi se o Tomislavu Merčepu, prijeratnom inženjeru iz Vukovara koji ne svojom voljom se našao u Domovinskome ratu, našao se na mjestu organizatora obrane zajedno sa Blagom Zadrom Vukovara i on zna na šta je nailazio, na koji način je on završio i zašto je on danas u zatvoru, zašto je Tomislav Merčep u zatvoru? Ne zbog onih zločina koje je on navodno propustio sankcionirati ili kontrolirati jer on to nije mogao kroz dvoju funkciju i ulogu u Domovinskome ratu ali mi smo kroz Domovinski rat sreli jako puno kriminalaca, ubojica, lopova i svakakvih nakaza, onih koji su iskoristili Domovinski rat i postali su ratni profiteri i opljačkali su u budućnosti vama i mojoj djeci, ti ratni profiteri nisu kažnjeni ni na koji način. Ubojice koji su ubijali Hrvate i njihovi nalogodavci i zapovjednici koji su bili, koji su trebali biti direktno po zapovjednoj odgovornosti odgovorni za zločine koji su počinjeni pod njihovom komandom, ja ću krenuti od pravomoćnog oslobođenoga zlikovca kojega je Vrhovni sud Hrvatske oslobodio, radi se o Radenku Alavanji, komandantu štaba teritorijalne obrane Borovog Sela gdje je ubijeno 83 ne Srba. Taj čovjek je slobodan. A čovjek kojemu je uspio i usudio suprotstaviti s druge strane, Tomislav Merčep, on je u zatvoru zbog zločina, nečinjenja jer nije kontrolirao moguće neke druge zločine. Kako bi služba za probaciju, ostajem u temi, postupila u ova dva slučaja? Pa tog Tomislava Merčepa, njemu treba dat dobrotvorni rad u nekim toplicama, neka gleda kroz prozor i broji ptiće, da razlikuje koje su ptice pjevice ostale a koje su ptice selice prenijele vašu budućnost i budućnost sve hrvatske djece na neke inozemne račune. Pričaju oni sve i svašta, izlaze iz teme ali ova tema njih ne interesira jer kroz ovu temu, oni vide sebe. A kad ja govorim o toj temi, znam šta govorim, ja sam bio policajac koji sam kriminalce privodio, hapsio i postupao prema njima onako kako treba da se postupa, da što prije priznaju kriminalna djela a ne danas da sva odu u zastaru kao što inače odlaze. Smije se g. Maras, ne bi one dvije, dva paleža na Bjelolasici tako prošla da sam ja to ispitivao, budite sigurni u to. Sustav za probaciju će imati rezultate onoga trenutka kada će onaj koji se nađe u tom sustavu pod našom kontrolom, kad bude se vratio sa tog godišnjeg odmora, s probacije, kad se više ne bude nikad vratio onome kriminalnom djelu koje je počinio na početku, ako se njemu omogući da on kroz probaciju može nastaviti ono što je radio kroz svoj kriminal i zbog čega se našao u probaciji, i kad on za to ne bude kriv, e onda je to promašena probacija, probacija izgleda da je namijenjena samo za one koji počinu minimalnu kaznu i koji je to odrade pošteno, koji iz nehata, iz bilokojeg drugog propusta to počine i koji se kaju zbog toga, ovi koji se vraćaju, oni se ne kaju kao ni oni koji nisu dovršili ubijanje '45., kao ni oni koji kažu da je malo UDBA počinila ubojstava, za njih probacije nema, za takve oprosta nema. G. potpredsjedniče, hvala **Reiner, Željko (HDZ)** Upravo sam vam je htio izreći. Morate dobiti opomenu, tog ste i sami svjesni. Imamo dvije replike na vaše izlaganje.

opomenu./… **Maras, Gordan (SDP)** … nakon što je on opetovano govorio nebuloze i ja ne znam jeste vi ponosni da zastupnik HDZ-a ovdje govori da se 90-ih trebali staviti valjda stotine tisuća hrvatskih građana na nadzor za nešto što je u njegovoj glavi … **Reiner,

kao što sam i najavio da ću izreći svakome opomenu ko izađe drastično izvan teme, on je sam svjestan da je izašao izvan teme i evo. A vama koji ste bili izašli izvan teme, nisam dao opomenu, nisam dao ni kolegi Pernaru, bio sam u početku tolerantan, ali kad sam vidio kud to ide, da to ide u jednome potpuno desetome smjeru prestajem više biti tolerantan i striktno ću se držati Poslovnika. kao što sam i u ovom slučaju se striktno držao Poslovnika i kolega Culej je dobio ovaj opomenu. E sad, vi ste, vi ste tražili i repliku, izvolite. Gospodine Culej znate li vi šta znači probacija? Jer meni se čini iz vaše rasprave da ste vi zamijenili dva pojma jedan je lustracija drugi je probacija. Je da su oba dva na cija ali to nije dovoljno da bi opravdalo ovu vašu raspravu. Zato molim vas recite mi znate li vi što znači probacija? Hvala lijepo. Stevo (HDZ)** Poštovani predsjedniče hvala. Kolega Maras pa kako ja ne bih znao tu famoznu riječ lustraciju, pa tko to ne zna za tu lustraciju, tko nije čuo je probacija?/… a lustracija jedna prihvatljiva ovoga radnja koju je prihvatila cijela uljuđena Europa i cijela uljuđene Europa je izvršila lustraciju u svojim državama i uklonila upravo sve one koji bi joj smetali u njezinom napretku, u njezinom napretku prema boljitku čovjeka. Jer ta lustracija je omogućila mnogima koji su činili kaznena djela, a nisu se našli u probaciji jer u to vrijeme vjerojatno nije ni bilo te probacije, ali u stranici je izuzetno dobro došla. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. poštovani potpredsjedniče. Pa, kolega Culej vi često govorite o tim komunistima, komunjarama jel, to govorite i o onih 90.000 koji su početkom '90. ušli u HDZ onim svim službama tajnim kao UDBA i ostale koje su također ušle u HDZ i čine od današnjih 220.000 članova koje spominje predsjednik Plenković očito više od polovice toga još su se tu malo namnožili. Da li su to ti ljudi ili o nekim drugima, nisam sad siguran što pričate? Hvala. Poštovani kolega kako vam drago, ja vam moram odgovoriti na ovo pitanje jer me izuzetno mi je drago što ste me to uopće pitali. Upravo zbog svih onih komunjara koji nisu lustrirani bili, a koji su se, i udbaša nove Hrvatske i pomiješali sa onima koji su trebali ovu Hrvatsku voditi. Upravo ti koji i dan danas koče Hrvatsku u napretku, ali neće dugo, neće dugo prepoznali smo njihov rad i radi se na tome. A ja ću vam reći ja sam malo zakasnio u HDZ, ušo sam tek 2000. godine, ali taman na vrijeme da uspijemo dovršiti ono što su naši prethodnici zaboravili, propustili, e upravo to. A u onome i onakvoj Hrvatskoj ne bi bilo onih barem ovdje u Hrvatskom saboru koji bi ubijali po Europi, koji bi punili jame, takvih ne bi bilo u Hrvatskom saboru, oni bi govorili u probacijskoj nekoj drugoj službi iz nekih prošlih vremena. Sad imamo završne riječi poštovanog zastupnika Željka Raguža najprije u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Na kraju ove točke dnevnog reda Izvješće o radu pobacijske službe za 2018. godinu važno je ponoviti i naglasiti kako je u Hrvatskoj probacijska služba organizirana u okviru Sektora za probaciju odnosno Uprave za zatvorski sustav i probaciju u okviru Ministarstva pravosuđa RH i da temeljem Izvješća o radu probacijske službe i temeljem izvješća o radu i stanju u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima možemo vidjeti da RH prati europske trendove u ovoj oblasti i da su ova dva sustava kaznenog sudovanja nešto bez čega se danas ne bi mogao zamisliti dakle pravni poredak u RH. Ono što je posebice važno naglasiti zbog istaknute činjenice da se u okviru probacijske službe i realizacije alternativne sankcije koja se danas ovdje na jedan primjeran način analizirala ostvaruje i prihod od 15-tak miliona kuna što čini probacijsku službu rentabilnom na temelju činjenice da 586.000 sati rada za opće dobro upravo donosi taj prihod. Kada to usporedimo sa prihodima zatvorskog sustava sustava RH koji osim utroška 467 milijuna kuna za 2018. ima i prihod od 50-tak milijuna kuna, govori da se u okviru Ministarstva pravosuđa vodi racionalna politika u sustavu kaznenog sudovanja. Zaključno, bez probacijske službe danas u RH teško bi bilo zamisliti dakle čitav jedan proces od prve faze istrage, prvog reagiranja državnog odvjetništva, donošenja presuda i kasnije razloga izvršavanja presude, što govori da je probacijska služba ostvarila svoju ulogu u pravnom poretku RH. Hvala lijepo. Slijedeći će u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike završno govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle vrlo kratko, slažem se sa prethodnikom kolegom Ragužom da je RH od 2009. godine naovamo učinila učinila značajne iskorake vezane uz rad probacijske službe. Jednako tako i ovaj izvještaj je dobar, međutim ja sam u svom, svojoj replici državnom tajniku rekao da zamjeram da je izvještaj mogao biti i opširniji. Dvije stvari su tu bitne jednu sam već napomenuo u samoj replici, dobro je bilo da se iznos 2,1 milijun EUR-a iz jednog važnog projekta trebao biti spomenut u ovom izvještaju iako je on sklopljen po ovome što vidimo, ugovor u 2019. g. ali ipak je s obzirom da je 16. siječnja, mislim došao u Sabor ovaj izvještaj, da je moglo biti spomenuto. Nije to kritika nego čisto je to još doprinos da se vidi da postoje stvari kojima se bitno unaprjeđuje sustav ali ono što je isto u ovom izvještaju je možda trebalo biti jasnije ili bolje vidljivo a to je ovaj dio pravnih osoba i tijela javnih vlasti u kojima osuđenici izvršavaju rad za opće dobro, svojom djelatnošću koja obuhvaća i poslove humanitarnog, ekološkog i komunalnog značenja, posebno ovaj dio komunalnog značenja. Naime u tablici je vrlo jasno precizirano po županijama koliko ima i novih pravnih osoba i ukupan broj pravnih osoba, navedeno je i gdje se sve radilo, u bolnicama, ustanovama za psihički bolesne osobe, u domovima za starije i nemoćne. Ono što mene zanima, koliko su same jedinice lokalne samouprave, konkretno općine bile uključene u te poslove, koliko su to zahtjevni zapravo ne sa stajališta nadzora same probacijske službe već i evo konkretno pronačelnika općine ili onih osoba koje su odgovorne za rad unutar općine u smislu i zaštite na radu i svega onoga što je povezano s radom takvih osoba jer vidimo da je veliki broj sati rada odrađen a u općinama postoji još puno prostora za još više satova rada za odrađivanje gdje bi te osobe onda radile koristan društven rad, gdje bi se postigao ovaj zapravo cilj probacije i onda bi to bilo ukupna korist za društvo. U ovom smislu i kolega Raguž je istaknuo, da je sustav dosta, ne sada da je samoodrživ nego je, ostvario je značajne prihode, ali mislim da u izvještaju treba više to napomenuti jer da građani budu upoznati, da građani znaju da netko radi za opće dobro i na taj način opravdava ili se pred zakonom iskupljuje za one greške koje je napravio, vidimo da je tu po kaznenim djelima, najviše ima čini mi se kaznenih djela protiv imovine pa je to prilika da se takva kaznena djela zapravo na ovaj način da se vrati dug društvu pod uvjetom naravno a to vidimo u raspravi da se to spominje, ključno pitanje u RH, kad se govori o pravosuđu, kažu ok, nije osuđen ali je bar vratio ono što je nepravedno uzeo ili ukrao. Inače izvještaj treba podržati, hvala. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je MOST-a nezavisnih lista, završno u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani tajniče, državni tajniče sa svojom pomoćnicom, kolegice i kolege. Svako društvo pa tako moderno od onih koji su počinili određena kaznena djela i dužni su prema društvu, imaju probacijsku, znači svoje poslove i svoju službu, u ovome izvješću je i opisano i način djelovanja i koliko je bilo za službeno probacijsku službu ljudi, koliko je zahtjeva, koliko se ispunilo, koliko su novčani prihodi i dobro je govoriti o tim ljudima koji imaju svoje obaveze prema državi zbog kaznenih djela koje su počinili ili drugih nedjela koje su počinili a ovdje je su opisani, oni su u biti oni koji mogu doprinijeti društvu i naravno da tome treba težiti. naravno da treba stvarati i percepciju prema javnosti da se ti ljudi mogu djelomično svojim radom odužiti pod kontroliranim uvjetima da ne bi se te rizične skupine ljudi, u biti da ne bi utjecale na normalno odvijanje života ili da u toj fazi se ne bi ponovilo slično kazneno djelo. U ovome izvješću je dosta toga opisano, da li je moglo detaljnije, vjerojatno je ali je činjenica da u ovome izvješću je dosta tih podataka iz kojih svakog moramo izvoditi zaključke na koji način to funkcionira. Naravno, kad govorimo o samoj percepciji da trebamo uvijek govoriti i o onome što građani bi željeli čuti jer građani znadu da oni ljudi koji su uzeli i odgovarali za milijune, da su dva koji su bili visoko pozicionirani dužnosnici, čistili po nekoliko dana, gulili krumpire da bi riješili svoje probleme, znači taj dio je vrlo bitan, znači da se kroz ova izvješća i kaznena djela opiše na koji način, koja su kaznena djela i na koji način se ta se ta probacijska, taj period provodi. Posebno trebam naglasiti i još jednom da danas kada ljudi vide da je sve više korupcije, percepcija korupcije, percepcija znači kriminala, uništila su brojna radna mjesta, 2/3 ljudi iseljavaju, da na ovim izvješćima treba što više raditi i naglašavati i detaljizirati sve te probleme. Ja ću još jednom spomenuti taj detalj je najviše ostao ljudima u glavi, da je čovjek koji je osuđen za 10-ak milijun kuna, u biti je nekoliko dana gulio krumpire. Znači ako to poruku šaljemo, onda to nije dobro na taj način dok drugi možda zbog manjih kaznenih djela ne govoreći da nisu oni skrivili to jer moramo znati da ima ljudi koji su i pravični, koji imaju ali jednostavno dokaže se nakon nekoliko koji su pravedni ali takvo je pravo, nakon nekoliko desetaka godina se dokaže da nisu učinili djelo, ne možda u Hrvatskoj ali je bilo takvih slučajeva u svijetu da jednostavno oni koji su osuđeni, najteža kaznena djela, nakon 40-ak godina se dokaže da su ljudi proveli u zatvoru ili na probacijskim poslovima a u biti da nisu krivi. Prema tome, ne treba osuđivati sve treba naglašavati na ovom djelu i treba biti pravičan prema svakome, znači pravičan prema svakome jer danas zaista našim društvom šetaju ljudi u Vukovaru koji su bili na velikosrpskoj agresiji, koji su slobodni, šeću, koji nisu imali ni probacijske poslove niti je pokrenuti postupci protiv njih, oni su bili silovatelji, zločinci, jednostavno na cijelom području RH hodaju slobodni. Znači imamo mi tu višeslojan problem oko ovih svih poslova ali to je jedan cjeloviti problem, ne samo Ministarstva pravosuđa, a pravosuđe je naglašeno kao najveći problema najvećih problema u RH i nepovjerenje naših građana je baš u pravosuđe, između ostalog i u druga tijela, ali je činjenica da da ako se mi ne budemo odnosili prema svim tim, evo poglavito ja ću se uhvatiti tih ratnih zločina, ako silovatelji zločinci šetaju slobodni jel ako se ugledamo na evo recimo na Haag. Mi na Haagu smo naše generale još su u zatvoreni određeni u Haagu dok je Vojislav Šešelj oslobođen, rekli su da je slobodan. On šeta Srbijom i ruga se sa svim žrtvama koje je počinio, dok naši ljudi koji su branili s ove strane i odgovaraju za zločine ne mogu biti pomilovani iz tisuću i jednog razloga, a ja te razloge ne znam dok u isto vrijeme evo četnik Šešelj koji je činio u Hrvatskoj zločine je slobodan. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo o njoj kada se steknu uvjeti.

Kluba zastupnika GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite.

u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike završno govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar,

Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je MOST-a nezavisnih lista, završno u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj,

Hvala. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Raguž, izvolite.